tajnicu. Hvala lijepa poštovana

Zahvaljujem

hvala vam

Odgovor.

hvala vam

Sljedeća replika poštovana Andreja Marić.

Hvala.

Sljedeća replika poštovana Andreja Marić.

lijepa poštovani potpredsjedniče

Idemo drugu posljednju točku, nije gotovo. Slijedi točka: -Prijedlog odluke o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj“. Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, na temelju čl. 85. i 172. Poslovnika HS Vlada je dostavila mišljenje, raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Žele li predstavnici predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvažena Renata Sabljar Dračevac, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Nastavak, slijedeća točka koja se čeka da bi došla na red. Evo ja bi prvo navela da je na Odboru za zakonodavstvu upućen dakle amandman da se prijedlo…, dakle da odluka se ne zove „Dan podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj“ već „Dan podizanja svijesti o endometriozi u RH“. Mi smo Mi smo prihvatili taj prijedlog Odbora za zakonodavstvo. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku HS je 27. svibnja 2022. održao 67. tematsku sjednicu na temu „Endometrioza u RH – medicinski i javnozdravstveni problemi“ kojom prigodom su svi iskazali potporu aktivnostima i ciljevima Udruge Žena oboljelih od endometrioze – Ja sam 1 od 10. Članovi odbora su tada jednoglasno utvrdili potrebu osvješćivanja ovog problema u javnosti, kao i nastojanja da se ovaj, ovoj bolesti dodjeli mjesto koje joj pripada, te pomogne oboljelim ženama i njihovim obiteljima. Također naglašena je potreba za pružanje potpore i pomoći u promicanju i otkrivanju ove bolesti, kao i njezinom liječenju. Odbor je nadalje na svojoj 72. sjednici održanoj 23. rujna 2022.g. raspravljao o Nacrtu prijedloga odluka o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u RH“ koju koju su članovi odbora jednoglasno prihvatili sa 9 glasova za, a nakon čega smo odluku uputili predsjedniku HS. Proglašenjem Proglašenjem 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u RH“ svake bi se godine upozoravalo na veliki i javnozdravstveni i medicinski problem jedne od najučestalijih dobroćudnih bolesti u RH. Endometrioza pogađa 10% žena reproduktivne dobi u svijetu.

Budući da je endometrioza jedna od značajnih uzroka neplodnosti, podizanjem svijesti o endometriozi među pacijenticama i liječnicima poboljšala bi se vjerojatnost pravodobne dijagnostike i liječenja, što bi poboljšalo kvalitetu skrbi za reproduktivno zdravlje žene. Endometrioza je kronična progresivna bolest obilježena rastom tkiva nalik na endometrij, dakle sluznica maternice izvan šupljine maternice, a može zahvatiti gotovo bilo koji organ u tijelu žene, rast endometričnih plakova uzrokuje kroničnu upalu nureakciju koja može rezultirati stvaranjem ožiljnog tkiva unutar zdjelice i drugih dijelova tijela. Najčešći simptomi bolesti su vrlo bolne menstruacije koje omogućavaju da žene obavlja…, onemogućavaju žene da obavljaju uobičajene dnevne aktivnosti, bolni spolni odnosi, bol pri pražnjenju crijeva ili mokrenju, kronična bol u zdjelici, nadutost trbuha, mučnina, umor, a ponekad depresija i tjeskoba. Endometrioza je također važan uzrok ženske neplodnosti. Varijabilna i široka simptomatologija endometrioze, te ograničena svijest o ovoj bolesti otežavaju dijagnostiku. Oboljele žene u zdravstvenom sustavu često prolaze ispod radara i nisu adekvatno tretirane zbog čega godinama trpe nesnosne bolove. Pojavnost, kroničnost, te potencijalno ozbiljne posljedice ove bolesti na reproduktivno i ukupno psihofizičko zdravlje može se smanjiti odnosno prevenirati edukacijom i podizanjem svijesti građana, građanki, zdravstvenih djelatnika i cijelog društva. Tim bi se, time bi se pridala važnost ovoj temi na dva načina, obilježavanjem „Dana podizanja svijesti o endometriozi u RH 1. ožujka“, a obilježavanje toga dana ujedno bi bilo uvertira u mjesec ožujak svjetski mjesec osvješćivanja o endometriozi. Kada se diljem svijeta tokom cijelog mjeseca ožujka organiziraju razne aktivnosti za osvješćivanje o endometriozi kao što su peticije, ispovijesti stvarnih žena i javnih osoba koje boluju od endometrioze, edukativni članci, tribine, konferencije, medijske kampanje za podizanje svijesti i Na taj način bismo potaknuli medije i javnozdravstvene ustanove, domove zdravlja, udruge i širu javnost da se bave ovom temom ne samo 1. ožujka nego i tokom čitavog mjeseca. S obzirom na gotovo epidemijski razmjer endometrioze u svijetu pa tako i u RH te činjenicu da određeni postotak žena još ni ne zna da ima bolest, važno je što češće podizati svijest naših sugrađanki i sugrađana. U RH oko 900 tisuća žena je u reproduktivnoj dobi, a 2 do 10% žena može bolovati od endometrioze što iznosi između 18 do 90 tisuća potencijalnih pacijentica. U Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Petrova koja je 2021. postala prvi hrvatski referentni centar za endometriozu, godišnje se operira oko 500 pacijentica s endometriozom, uglavnom laparaskopski, a oko 40 do 50 pacijentica s najtežim slučajem duboke infiltrirajuće endometrioze. U stručnim liječničkim timovima, prema podacima iz 2021. pod dijagnozom endometrioze hospitalizirano je oko 600 pacijentica godišnje. Zahtjevi su sve veći tako da postojeći broj liječnika koji su stručnjaci za endometriozu nije dostatan već sada, a još manje u bližoj budućnosti. Kompleksna je problematika endometrioze, niska svijest i nedostatak educiranosti šire javnosti o endometriozi, nedovoljna educiranost i samih liječnika, neučinkovite i ponavljajuće operacije, visok postotak recidiva bolesti, neplodnost, neadekvatan i manjkavi sustavni pristup ovoj bolesti, zbog čega oboljele žene trpe bolne simptome u prosjeku 6 do 10 godina. Financijska utezi manjkavog sustavnog pristupa endometriozi imaju posljedice i na budžet RH, ali i na kućne budžete oboljelih žena. oboljelih žena, nerazumijevanje okoline, komplikacije koje može donijeti zanemarena i nedijagnosticirana endometrioza poput resekcije crijeva, resekcije mjehura, uklanjanje bubrega, ošita, vađenje jajnika ili maternice, neplodnost, depresija mogu umanjiti kvalitetu života oboljelih žena, a istodobno liječenje i posljedice endometrioze kao što je odlazak na ponavljajuće operacije ili brojne postupke liječenja neplodnosti čime najviše se izaziva troškovi kod i za Prevencijom, ranim otkrivanjem, pravodobnim liječenjem endometrioze povećavamo kvalitetu života pacijentica, smanjujemo nastajanje komplikacija i posljedica koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje smanjujemo troškove zdravstvenog sustava. Endometrioza u RH još uvijek nije proglašena kroničnom bolesti. Također još uvijek ne postoji registar oboljelih od endometrioze u RH, a a proglašenjem 1. ožujka danom podizanja svijesti o endometriozi u RH, prvi je korak u osvješćivanju, ne samo javnosti, nego i svih dionika u zdravstvenom sustavu i u političkoj areni koji donose odluke i mogu staviti endometriozu na mjesto koje joj pripada, na radar sustava i time pridonijeti unaprjeđenju zdravlja svih oboljelih žena u Hrvatskoj. Obilježavanjem dana podizanja svijesti o endometriozu u RH 1. ožujka bio bi jedan od doprinosa utjecaju na unaprjeđenje zdravlja, sprječavanju odnosno ranom otkivanju i liječenju endometrioza i njezinih posljedica te podizanju kvalitete života oboljelih žena, osobito mlađih generacija koje zaslužuju kvalitetniji pristup, bolja .../Govornik se ne razumije./... za život s ovom kroničnom neizlječivom bolesti. I još bi samo malo vam rekla što se događa u stručnom polju u ovom momentu u RH, u Klinici za ženske bolesti i porode već dugi niz godina provodi se kvalitetno liječenje pacijentica s endometriozom. Od 2012. g. operiraju se kompleksni slučajevi duboke zdjelične endometrioze. Kako bi se unaprijedila skrb i liječenje pacijentica oboljelih od endometrioze, 2017. g. osnovana je prvo hrvatsko, pri Hrvatskom liječničkom liječničkom zboru Hrvatsko društvo za endometriozu pod predsjedništvom profesora dr. Marija Čorića. Društvo djeluje u sastavu Europske lige za endometriozu, primarni cilj rada društva temelji se na sustavnoj edukaciji i pomoći u oživljavanju multidisciplinarnih timova i regionalnih centara za liječenje ove bolesti. U Klinici za ženske bolesti i porode 2020. g. započinju sa radom ekspertna ambulanta za endometriozu, a 2021. g. osnovan je Referentni centar Ministarstva zdravstva za endometriozu. U proteklih 10 godina u Klinici za ženske bolesti i porode operirano je gotovo 200 pacijentica s najtežim slučajevima duboke zdjelične endometrioze koji bi u protivnom operativno liječenje morali zatražiti u inozemstvu što uvelike opterećuje hrvatski zdravstveni sustav. Od 2022. godine referentni centar među prvima u svijetu je u procesu uključenja u projekt proliferiranja eutopičkih i ektopičkih stanica endometrija in vivo i in vitro. To je pri Sanger institutu u Cambridgu. Do sada su obavljeni za razgovore sa predstavnicima instituta osigurana su sredstva te je predana dokumentacija potrebna za odobravanje Etičkog povjerenstva a nabava opreme je u tijeku. Sanger institut je vodeći svjetski institut za genomska istraživanja, pridružena je institucija Sveučilišta u Cambridgu i drugi je po redu najbolje financirani zdravstveni institut u svijetu. Ovaj projekt kroz suradnju sa britanskim i europskim klinikama osnovao bi prvu svjetsku banku tkiva, endometrija i endometrioze i na taj način značajno ubrzao fundamentalna istraživanja i znanstvene kliničke suradnje. Rezultati proizašli iz ovog projekta imat će veliki utjecaj na naše razumijevanje endometrioze, a saznanja kao i banka tkiva korist će farmaceutskoj industriji za razvoj ciljanih lijekova i optimizaciji postojećih. Provođenjem ovog projekta liječnici u Zagrebu bit će uključeni u publikacije u najboljim svjetskim znanstvenim časopisima što donosi ne samo mogućnost daljnjeg financiranja već i profiliranja KBC-a u regionalnog vođu u istraživanju endometrioze. Dakle, proglašenje 1. ožujka Danom podizanja svijesti o endometriozi u Republici Hrvatskoj prvi je korak u osvješćivanju ne samo javnosti, nego svih dionika u zdravstvenom sustavu i političkoj areni o ovoj kroničnoj bolesti koja uvelike oštećuje reproduktivno zdravlje žene, umanjuje kvalitetu života te stvara ogromne financijske izdatke u zdravstvenom sustavu. Hvala lijepa potpredsjedniče. Pozdravljam državnu tajnicu. Hvala lijepa poštovana predsjednice odbora, kolegice. Mislim da ste vi kroz svoje izlaganje rekli sve. Mi svi koji ćemo kroz replike i kroz obraćanja se obratiti imamo dužnost ponoviti gotovo sve što ste rekli, jer je dužnost svih nas koji radimo u zdravstvenom sustavu počevši od liječnika, medicinskih sestara naravno i svi drugi da ukažemo na bilo koji javno-zdravstveni problem. Danas razgovaramo o endometriozi. Na Odboru za zdravstvo smo imali priliku čuti svjedočenja osoba koje su zapravo inicirale tu tematsku sjednicu iz udruge „Ja sam jedna od deset“ koje su nam evo vrlo emotivno prenijele svoje doživljaje, da tako kažem svoje muke, svoje zdravstvene probleme, svoje tegobe, svoje komplikacije i upravo izrekli sve ovo što ste vi rekli da su ima daleko narušene sve aktivnosti svakodnevnog života, kvaliteta života njih, njihovih obitelji, a sve skupa nosi trošak veliki i njima i njihovim obiteljima, ali naravno i jedan javno-zdravstveni problem. Apsolutno treba podržati 1. ožujka kao Dan svjesnosti i endometrioze i u budućnosti razviti, pojačati i svijest ali i podršku kroz … …/Upadica Evo ja bih samo rekla da moram priznati da dok se nismo suočili sa pacijenticama koje boluju od toga doista ni sama nisam bila svjesna dubine problema i količine boli koje trpe te žene. Evo mislim da je to jako dobro što su bile na toj našoj sjednici. Hvala. Sljedeća replika poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Evo hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice ja ću se svakako kao sigurna sam i svi saborski zastupnici pridružiti podršci ove inicijative, budući je uvijek kada se na neki način nekakav datum posveti odnosno obilježi nekakva društvena pojava ili ovdje se radi konkretno o bolesti. To ima jedan poseban značaj, to je posebno i prilika da se progovori o bolesti, o njezinim posljedicama ali isto tako i o mogućnosti i načinima liječenja, savjetima za kvalitetan način života, na preventivu. Jednom riječi radi se o jednom osvješćivanju građana, dakle u ovom slučaju žena

ali isto tako i da je nedovoljan broj osoba koje su upoznate sa dubinom problema. Dakle, jednostavno odgovor cijelog društva čak i zdravstvenog sustava je takav da da šest godina prolaze kroz različite dijagnostičke tretmane a da se ne postavlja adekvatna dijagnoza. To je jednostavno predugo i to moramo mijenjati i sigurno da je početak kroz ovaj naš naš 1.3., prvi ožujka kada ćemo početi obilježavati ovaj dan. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice ja vjerujem da ćemo svi dati jednoglasnu podršku da se proglasi ovaj važan dan, ali isto tako treba istaknuti da se nadamo da neće ovo ostati samo načelna podrška, da će se to obilježiti jedan dan pa hajde na svjetskoj razini je cijeli ožujak mjesec osvješćivanja već da će se iza toga izroditi konkretni rezultati, konkretni koraci od što više dostupnih stručnjaka koji će se brinuti za zdravlje tih žena, pa do osvješćivanja same populacije. Ja vjerujem da će i sami građani biti zadovoljni što evo govorimo o bolesti koja je formalno benigna, ali po svojoj izričaju nažalost kod mnogih pacijentica i vrlo mutilirajuća. Dakle, mnoge žene evo završe i sa invaliditetom i tu je važna suradnja i ministarstva i HZZO-a i struke i svih dionika u društvu. Hvala. se ne razumije./… što one svakako naglašavaju da trebamo imati registar pacijentica sa endometriozama. Znači moramo znati koliko pacijenata ima. Također im je strašno važno da se kaže da se radi o kroničnoj bolesti koja može izazvati invaliditet jer one povremeno imaju velikih poteškoća u radnom funkcioniranju. Tako su neke europske zemlje uvele to da znači da kod bolnih menstruacija 3 do 5 dana žena može odsustvovat s posla, ali naravno to sve stvara sve različite druge komplikacije jer sasvim sigurno vi karijerno ne možete napredovati ako imate takav zdravstveni problem, a kao ni jedan drugi zdravstveni problem.

To su strašno veliki brojevi. To su ljudi koji pate. To su žene koje pate zato što se ta, to je zapravo jedna bolest kojoj se ne pridaje dovoljno važnosti otkriti ju što je ranije moguće jer su zapravo metode liječenja postoje i daju svoje rezultate. Na nama svima je da ovu, ovaj dan podržimo, ali se slažem da trebamo zapravo i nastaviti raditi na svemu tome skupa bez obzira što nismo ginekolozi, što nismo direktno vezani i što zapravo nismo ni mi sami ovdje koji sjedimo i koji i u odboru nismo dovoljno senzibilizirani na taj problem endometrioze. Tako da predlažem da to kao odbor pratimo i da kao odbor damo zaista ono, onaj pravi svoj doprinos koji bi vjerojatno svi od nas očekivali. Ja smatram da je to stvarno što ste iznijeli izrazito hvale vrijedno i imat ću prijedlog da kao odbor svi odemo podržati ovaj pri hrvatski dan borbe protiv endometrioze, pa i članovi odbora i naravno ostali saborski zastupnici koji ćemo proglasiti ovaj dan. I definitivno bez obzira što je veliki broj žena kako su ti bolovi intenzivirani u jednom kraćem periodu od njih se očekuje pa potrpi malo, otprilike to je ono što negdje visi stalno u zraku, al to je nešto što se ne da istrpiti i to se mora liječiti,

svakako podrška Danu podizanja svijesti o endometriozi. Ono što ja želim ovdje naglasiti jest da imam dojam da se sa samim pojmom endometrioza žene najčešće susreću u stvari tek prilikom dijagnoze i da se onda postavlja 100 pitanja hoću li ja to preživjeti, kako ću s tim živjeti itd. Upravo zbog toga je iznimno bitno podizati svijest o endometriozi ne samo među ženama nego generalno u cijelom društvu i imati senzibilitet prema ženama koje imaju tu kroničnu bolest. Ono što je također jako bitno za reći jest da je endometrioza bolest mladih žena, bolest žena u reproduktivnoj dobi budući da sama endometrioza je nemoguća nakon menopauze. I ono što je jako bitno mislim da bismo odavde svi trebati poslati zahvalu svim našim specijalistima ginekologije i ostalim timovima koji su ženama ustvari čuvali živote …/Upadica: Vrijeme./… i operirali ih tijekom korona krize i bili su iznimno, iznimno Da, da slažem se s vama, a mislim da je hvale vrijedno i ovi rezultati koje imaju u našem referentnom centru za endometrioze, malo ih je, treba ih pojačati jer 90 tisuća potencijalnih kandidatkinja u reproduktivnoj dobi 10% je prilično veliki broj i time se treba intenzivno baviti kako bi se svakoj od njih pojedinačno pomoglo na što bolji i što kvalitetniji način. Tramišak. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala poštovani predsjedavajući. Kolegice, naravno podrška svim članovima Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb za proglašenje ovog Dana o podizanju svijesti o bolesti endometrioze u Hrvatskoj. Napomena za ovu hvale vrijednu aktivnost koja će se protegnuti ne samo 1. ožujka nego i cijelog mjeseca ožujka u podizanju svijesti, informiranju, educiranju da Nacionalni referentni centar vodi računa o svim dijelovima Hrvatske, da svakako tu informativnu aktivnost proširi u sve gradove, u manje sredine posebno one ruralne. ruralne. Kako sama bolest što ste i spomenuli, često se otkriva prekasno, za nju se ne zna dovoljno dijagnoze. Značaj da žene trpe velike nesnosne bolove može dovesti do neplodnosti i drugih simptoma, vrlo je važno da se jednostavno informacija proširi na svaki mogući način u sve dijelove RH. Evo, hvala. ajde, slažem se s vama. Ovaj jako je važno da u cijeloj RH imamo ovu informaciju. Kao što je kolegica Burić prije toga rekla žena se prvi put suoči sa time endometrioza onda mora dobiti odgovore na sve to, ali mora i unaprijed dobiti mogućnost da prepozna svoju bol, svoju poteškoću, a to ćemo samo javnozdravstvenim akcijama i pokrivanjem cijelog teritorija i svakako ovo što oni žele znači imati i regionalne centre za endometriozu to bi bilo potrebno jer nije svima Zagreb jednako dostupan. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** I Nikolina Baradić posljednja replika. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Iskoristit ću repliku kako bi pročitala iskustvo jedne djevojke. Nisam mogla nositi preuske hlače ako bih sjedila u uredu, isto tako jako je neugodno da vas ta bol napadne recimo dok ste vani s prijateljima, u restoranu, na koncertu, gdje god. Jedino što sam mogla učiniti je pozvati taxi i otići kući ležati dok bol nestane, a često sam zvala i nekog kod sebe da mi pomogne jer druga opcija je bila jedino zvati hitnu. Tako da endometrioza promijeni cijeli vaš život sa samom svojom pojavom, a jako ju je teško objasniti drugima, osim toga utječe na vašu psihu, imunitet, probavu, libido i opće želju za svakodnevnim aktivnostima, želju za životom. U svakom slučaju podržavam ovaj prijedlog odluke kao prvi korak svjesnosti ovog javnozdravstvenog problema. Zahvaljujem kolegice Baradić. Da, mislim ova njihova iskustva su jako bolna. Mi smo na sjednici imali priliku direktno čuti od nekoliko članica Udruge Ja sam 1 od 10 i doista je izrazito potresno što su one prošle jer najčešće ovaj te žene upravo imaju, prvo se primijeti problem sa plodnošću, to se nekako, ovo sve ostalo se zanemaruje, pa kad se vidi da se ne može začet onda se krene u ozbiljnije pretrage.

Poštovani predsjedniče, poštovane gospodo i gospođe saborski zastupnici. Prihvaća se amandman, predloženi amandman, tako da naziv dana glasi „Dan podizanja svijesti o endometriozi u RH“. Ako

uz povijesni prikaz o javnozdravstvenom osvješćivanju o značaju problema kako zbog uzrokovanja do 50% neplodnosti, tako i zbog značajnog utjecaja na psihičko i fizičko zdravlje žena od kojih svaka 10. ima ovaj problem koji utječe ne samo na zdravlje žena nego i na funkcioniranje cjelokupnih obitelji govori u prilog ovoj inicijativi, pogotovo ako se uzme u obzir da nekad prođe i do 10.g. do postavljanja dijagnoze. Dakle mi moramo osvješćivati doista i populaciju, ali i stručnjake koji se bave ovim problemom i poticat ih da se o njemu usavršavaju u ovoj problematici kako ne bi prolazilo to veliko jedno razdoblje od 6 do 10.g. jer kao što ste i sami primijetili obuhvaća upravo žene i često i u generativnoj dobi. Hvala lijepa.

27.5.2022., mislim da vi tad niste bili, neko je drugi bio…/Upadica Bubaš: Nisam bila/…u ime ministarstva, međutim poznati ste sa ovom platformom, Inicijativom – Ja sam 1 od 10 odnosno 1. od 10. koju je potpisalo preko 2000 žena i ono što između ostaloga traže da bolovanja duža od 42 dana budu za teške stadije endometrioze, da lijek Vissane bude u cijelosti na teret HZZO-a, da bude što više sustavne edukacije, pogotovo naših ginekologa o bolesti, da se najtežim slučajevima omogući invaliditet u određenom postotku, što već imaju neke druge zemlje, da se omogući preko HZZO-a zamrzavanje javnih stanica zbog poteškoća sa medicinski potpomognutom oplodnjom. Dakle sigurno ste upoznati odnosno u ministarstvu su upoznati sa tim što se traži, je li se već nešto na tu temu pokrenulo, kada će se evo izmjene koje inicijativa traži

ali vam moram reći da nije ovo sve što ste izložili isključivo iz djelokruga rada Ministarstva zdravstva, to je jedno široko međuresorsko pitanje koje obuhvaća pogotovo u ovim dijelovima koji su vezani uz radno-pravni status i uz priznavanje invaliditeta, znate i sami da je za to Ministarstvo rada nadležno. Tako da pretpostavljam da je za rješavanje i konkretna rješavanja i sveobuhvatno rješavanje ovih pitanja pretpostavljam da ste svjesni da je potrebno jednu širu inicijativu i širi dijalog pokrenuti. Hvala potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice Bubaš, drago mi je da ste baš vi došli danas u ime ministarstva zato što dolazite ipak iz HZJZ, zato što niste daleko od svih ovih i ostalih javno preventivnih akcija i, i svih tih događanja. Želim samo, naravno da mi je drago da ste to podržali i vi u ministarstvu, ali ovaj želim apelirati zapravo na ono što je rekla maloprije kolegica, naša kolegica kolegici Dračevac. Preventivne akcije, pa i ta obilježavanja nacionalnih dana, bilo kojeg i ovog kojem se veselimo, zapravo su puno puta vezani uz nekakve velike gradske sredine i uz nekakva obilježavanja na trgu, pa da ne kažem samo Trgu bana Jelačića ili Cvjetnom trgu. To je ono što nedostaje silno da bi ti preventivni programi i ovakve akcije doprle do svih naših građana, pa eto ja apeliram i molim i da ministarstvo da podršku da se to zapravo radi u cijeloj zemlji i svi ti preventivni i sve te akcije i sve te dane koje imamo i mimoza i, i ne znam svega ovoga drugoga jer samo ćemo na takav način

doista je potrebno doći među ljude za tri godine 2026. mi ćemo moći ponosno obilježiti 100. obljetnicu 10 Štamparovih postulata, a jedan od njih i po meni najvažniji upravo iz ovog javnozdravstvenog aspekta je taj da je liječniku mjesto među narodom, a ne u uredu odnosno u ordinaciji. Dakle, zamislite moć tog uma, zamislite moć tih riječi kada stavite iz vlastitog iskustva na papir 1926. dakle rukom zapišete na papir da bi danas netko

Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa poštovana državna tajnice, nalazimo se na kraju mjeseca siječnja, na kraju mjeseca u kojem se obilježava i Dan mimoza, obilježava se Europski tjedan borbe protiv karcinoma grlića maternice i još jednog značajnog problema trećeg karcinoma kod ženske populacije. Zahvaljujemo se evo vama na podršci i Ministarstvu zdravstva da se ova inicijativa vezano uz endometriozu podrži i da želim pohvaliti još jednom evo i ekspertni tim i referentni centar koji je također pod okriljem Ministarstva zdravstva i osobno mogu zahvaliti jer je jedan član šire moje obitelji

crticom obilježena, sa jednim štiklecom kak bi to u školskim knjigama napisali. Dobro ste primijetili jer je rak rak cerviksa je kako ovdje imamo jednu od deset, tu možemo govoriti dakle što se tiče postavljanja dijagnoze, tako kod raka grlića vrata maternice mi govorimo o svaki dan se dijagnosticira jedna, postavi jedna takva dijagnoza, a svaki treći dan jedna žena gubi život, gubi bitku sa tom bolešću svaki treći dan,

možete sjest. Otvaram raspravu, prvi prijavljeni je poštovani zastupnik Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Njega nema. Sljedeća je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana Urša Raukar Gamulin. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege. po različitim unutarnjim dijelovima tijela. Bolest može varirati od blažih oblika pa sve do slučajeva kada je zbog endometrioze značajno poremećeno svakodnevno funkcioniranje i kvaliteta života. Osim kroničnih bolova koje endometrioza često uzrokuje drugi važan problem povezan sa endometriozom je neplodnost i sklone su joj upravo mlade žene reproduktivne dobi i procjenjuje se čak da 5 do 10% žena te skupine pati od endometrioze. Budući da bolest izaziva nespecifične smetnje često prođe i više godina do njezinog otkrivanja i početka liječenja. To se dešava čak i u sustavima s dobro organiziranim i dostupnom zdravstvenom skrbi, a problematičnije u slabije funkcionalnim sustavima. I sad kako mi stojimo s dostupnošću zdravstvene zaštite žena, koje šanse imaju naše žene da im se endometrioza pravovremeno otkrije i liječi? Kao što ćete vidjeti u nekim dijelovima Hrvatske šanse su vrlo male pa do nikakve. Prema HZZO-ovom popisu ugovorenih doktora u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj imamo 277 ginekoloških timova od čega oko polovine timova ima više od 6.000 upisanih pacijentica što prelazi ciljani broj osiguranica na jednog liječnika. U odnosu na planiranu mrežu HZZO-a nedostaje čak 31% ginekologa tj. njih 104, naime 46 timova nema stalnog zaposlenog ginekologa nositelja tima, a 58 timova nije uopće niti ugovoreno. Jedan primarni ginekolog prosječno skrbi o 5.500 pacijentica što znači da najmanje 250.000 žena nema odabranog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj skrbi u javnom zdravstvu. Ginekolozi u primarnoj zdravstvenoj skrbi s 54 godine prosječno čak i nešto stariji su od specijalista obiteljske medicine, njih 69 je starije od 60 godina, a 21 ginekolog u ovoj skupini ispunjava i uvjete za starosnu mirovinu. Promatrano prema županijama najteža situacija je u Brodsko-posavskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Ličko-senjskoj županiji. O dostupnosti ginekologa na otocima već smo slušali pa tako znamo priču ginekologa sa Brača koji je otišao u penziju s tek navršenih 70. godina jer ga naprosto nije imao tko zamijeniti. Na šibenskom području ima svega četiri, a na osječkom svega sedam ginekologa koji imaju ugovor s HZZO-om, dakle koji su u sustavu javnog zdravstva. Poznato je da i u svim mjestima i gradovima gdje su ginekološki timovi unutar domova zdravlja prepunjeni pacijenticama potrebno na žalost imati vezu da te se upišu u neku od ginekoloških ambulanti kako bi se realiziralo svojom zakonom zagarantiranu zdravstvenu skrb. I zato je tako poznato da je upravo zbog tih okolnosti odlazak u privatnu ginekološku praksu za velik broj žena postao na žalost nužni standard. Uzmimo da žena sa endometriozom ima svog primarnog ginekologa koji je prepoznao njezinu bolest sljedeće je pitanje koliko joj je dostupna ginekološka skrb na sekundarnoj i tercijarnoj razini, odnosno koliko joj je dostupno liječenje u bolnicama u kojima se vrše operacije endometrioze i kojima se isto tako provode i postupci potpomognute oplodnje koji su upravo toj skupini žena vrlo često potrebni. Ako će ta ista žena pomoć potražiti u zagrebačkim državnim bolnicama vjerojatno u iduće dvije godine koliko se planira da će trajati protupotresna obnova tu će pomoć vrlo teško realizirati. Naime u zadnjih nekoliko mjeseci, a nepune tri godine nakon zagrebačkog potresa dio zagrebačkih bolnica hvata zadnji vlak za iskorištavanje EU sredstava, te se u istom času kreću u vrlo ambicioznu konstrukcijsku obnovu koja podrazumijeva da će velik broj bolničkih službi značajno smanjiti ili je već smanjio svoje kapacitete. I najoptimističniji liječnici strepe kako će u iduće najmanje dvije godine brinuti sve pacijente u drastično smanjenim prostornim kapacitetima. Nitko naravno ne osporava da je protupotresno ojačavanje bolničkih zgrada potrebno, ali je istovremena istovremena opsežna obnova i iseljavanje nekoliko zagrebačkih bolnica na najmanje dvije godine u koje se ambiciozno upustilo i koje bi trebalo koordinirati Beroševo ministarstvo naprosto izaziva strah i nemir. Jasnog plana gdje se tko seli, kako će se raspodjeljivati pacijenti a i medicinski radnici unutar zdravstvenih institucija za sada nema. Tako se naša najveća ginekološka ustanova Klinika za ženske bolesti i porode u Petrovoj već iselila iz velikog dijela svojih prostora, rađaonica kao i ginekološki odjeli ugurani su u druge prostore unutar kompleksa u Petrovoj. Kirurški su zahvati svedeni samo na najurgentnije, a Centar za potpomognutu oplodnju zbog specifičnosti laboratorija koji u njemu djeluje na žalost je zatvorio do daljnjega svoja vrata novim pacijenticama, tako da su žene u Hrvatskoj ostale bez najvećeg hrvatskog centra za potpomognutu oplodnju na najmanje dvije godine. Možemo razumjeti da je postupak medicinski potpomognute oplodnje delikatan i da ima svoje tehničke zahtjeve, ali teško je povjerovati da baš nigdje u Zagrebu nema prostora u koji bi se taj laboratorij mogao smjestiti kako bi nastavio pružati svoje usluge ženama koje zbog prirode stvari nemaju vremena čekati. A izjava dekana Medicinskog fakulteta i ravnatelja Petrove bolnice da ukidanje medicinski potpomognute oplodnje u Petrovoj zbog obnove nije problem, jer te žene mogu čekati toliko je neprimjerena da ju je nepotrebno komentirati. Na žalost teško je u svemu tome ne uočiti dobro poznati obrazac. Kad je određena usluga unutar javno-zdravstvenog sustava se učini nedostupnom bilo da je u pitanju dugogodišnja obnova, loša koordinacija, organizacija, upravljanje ili kombinacija svega navedenoga otvara se prostor za bujanje privatnih pružatelja zdravstvene skrbi koje dobivaju priliku za dobru zaradu koja im pak u sljedećem koraku omogućuje da bolje plate i javnom sektor način otmu zdravstvene radnike što dodatno produbljuje problem nefunkcioniranja istog tog javnog zdravstvenog sustava. A kakva je situacija u svijetu? Australija je prva država koja je još u srpnju 2018. donijela detaljni Akcijski plan borbe protiv endometrioze i do sada investirala preko 20 milijuna dolara u poboljšanje kvalitete života žena sa endometriozom. Francuska također se uključila. Naime, 11. siječnja prošle godine francuski predsjednik Emanuel Macron u svom govoru najavio je Nacionalnu strategiju u cilju poboljšanja dijagnostike i liječenja endometrioze. Već 13. siječnja za dva dana francuski Parlament službeno je uvrstio endometriozu u skupinu kroničnih bolesti, a 14. veljače francuski ministar zdravstva Olivier Veran konkretizirao je akcijski plan za endometriozu u vrijednosti od 20 milijuna eura, pri čemu dio sredstava ide u istraživanje, a dio u izobrazbu medicinskog osoblja i stvaranje velike epidemiološke baze podataka. Zanimljiv je i plan stvaranja bolničkih centara za endometriozu u svakoj od francuskih regija za što je izdvojio 4 milijuna eura. U Velikoj Britaniji je u Parlamentu u studenom '21. provedena rasprava o odobravanju investicija u cilju istraživanja endometrioze, a 9. veljače 2022. rasprava o podršci pacijenticama sa endometriozom na njihovom radnom mjestu. Škotska je predstavila svoj womens self plan sa ciljem poboljšanja skrbi žena sa endometriozom od strane obiteljskih liječnika i općeg ginekologa koja se do tada pokazala manjkavom. Sveukupno gledano može se reći da se na međunarodnoj razini događaju pozitivni pomaci oko prepoznavanja endometrioze kao kronične bolesti i podrške ženama koje boluju od ove bolesti i Klub zeleno-lijevog bloka snažno podržava proglašenje 1. ožujka Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj. Također pozivamo Ministarstvo zdravstva da prione izradi Strategije i planova za poboljšanje dijagnostike i liječenja endometrioze. Zahvaljujem. rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane Renate Sabljar Dračevac. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. U ove kasne večernje sate ja ću još malo se osvrnuti na to što je bitno pacijenticama koje boluju od endometrioze, odnosno malo iz njihovog kuta. Dakle, smeta im niska svijest i nedovoljna educiranost šire javnosti o endometriozi, nedovoljna educiranost liječnika, neučinkovite i ponavljajuće operacije, visok postotak recidiva bolesti, neplodnost, neadekvatan i manjkav sustav pristupa ovoj bolesti zbog čega oboljele žene trpe bolne simptome u prosjeku 6 do 10 godina, financijski utezi manjkavog sustavnog pristupa endometriozi na budžet RH, a i na kućne budžete oboljelih žena, nerazumijevanje okoline, komplikacije koje može donijeti zanemarena i nedijagnosticirana endometrioza poput resekcije crijeva, resekcije mjehura, uklanjanje bubrega, ošita, vađenje jajnika ili maternice, neplodnost, depresija mogu umanjiti kvalitetu života oboljelih žena, a istodobno liječenje i posljedice endometrioze kao što je odlazak na ponavljajuće operacije ili brojne postupke liječenja neplodnosti čime najviše se izaziva troškovi kod i za zdravstveni sustav, a i za samu ženu. Svjedočili smo prošlog ožujka istupu nekoliko javnih osoba u Hrvatskoj koje su podijelile svoju mučnu borbu sa endometriozom Nika Bašić Bunić, spisateljica Valerija Đurđević, pjevačica Ivana Kindl, samo su neke od njih koje su javno, javnim progovaranjem o ovoj bolesti koja im otežava život pokrenule više razgovora o endometriozi u medijskom prostoru. U tom procesu osnovana je i udruga oboljelih žene Ja sam jedna od 10 koja ima za cilj zagovaranje promjena u zdravstvenom sustavu, zagovaranje sudjelovanja u izradi Nacionalnog plana za rano otkrivanje i pravilno liječenje endometrioze, podizanje svijesti o bolesti te pomicanje prava oboljelih kroz afirmativne medijske projekte, planiranje i provođenje medijskih kampanja, organiziranje eventa, radionica, edukacija, humanitarnih i promotivnih akcija, podrška oboljelima te pružanje dostupnih informacija o bolesti te metodama dijagnosticiranja i liječenja, protokolarni pristup po dobivanju dijagnoze, zalaganje za prava oboljelih kroz sustavno i socijalnu, socijalno institucionalnu podršku, poticanje znanstveno istraživačkog rada na otkrivanju uzroka i liječenju bolesti. Žene moraju znati da nisu same. Oboljele žene trebaju sustavnu podršku, bolju kvalitetniju medicinsku skrb uključujući učinkovitije operacije, lijekove na teret HZZO-a, psihološku pomoć. Zbog neosviještenosti i slabe informiranosti javnosti o endometriozi što uključuje, uključuje i poslodavce oboljele žene dobivaju otkaze zbog dugotrajnih bolova, zbog jakih bolova i čestih izostanaka imaju smanjenu produktivnost na radnom mjestu i time manje šanse za napredovanje i stabilnom, i stabilnom karijerom te naravno i sigurnim prihodima. Nije im omogućen rad od kuće, skraćeno radno vrijeme osobito za vrijeme menstruacije, dok recimo Španjolska kao prva zemlja u EU razmatra donošenje zakona kojim će se omogućiti ženama sa bolnom menstruacijom 3 do 5 slobodnih dana u mjesecu. Također u svijetu je endometrioza sve više spada pod kroničnu bolest koja može uzrokovati invaliditet. Takvu opciju su već uveli u nekim europskim državama, pa i tu postoji prostor za napredak u Hrvatskoj i olakšavanje života oboljelim ženama. Službenog lijeka za endometriozu još uvijek nema, a nije ni rješenje niti pokušavati liječiti oboljele žene dugotrajnom primjenom hormonalne terapije ili analgetika jer to za sobom povlači druge zdravstvene komplikacije. Financijski opterećuje zdravstveni sustav i u konačnici ne pomaže ženi oboljeloj, oboljeloj od endometrioze. Endometrioza u RH u još uvijek nije ni proglašena kroničnom bolesti, također još uvijek ne postoji registar oboljelih od endometrioze u RH, a a proglašenjem 1. ožujka Danom podizanja svijesti o endometriozi u RH prvi je korak u osviješćavanju ne samo javnosti nego i svih dionika u zdravstvenom sustavu i u političkoj areni koji donose odluke i mogu staviti endometriozu na mjesto koje joj pripada. Na radar sustava i tome, i pri tome pridonijeti unapređenju zdravlja svih oboljelih žena u RH. Prevencijom, ranim otkrivanjem, pravodobnim liječenjem endometrioze povećavamo kvalitetu života pacijentica, smanjujemo nastajanje komplikacija i posljedica koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje žene te ujedno smanjujemo troškove zdravstvenog sustava. Obilježavanjem Dana podizanja svijesti o endometriozi u RH 1. ožujka bio je jedan od doprinosa utjecaja unapređenju zdravlja, sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju endometrioze i njezin posljedica te podizanje kvalitete život oboljelih žena osobito mladih generacija koje zaslužuje kvalitetniji pristup, bolje rješenje za život s ovom kroničnom neizlječivom bolesti. Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, već smo čuli da je endometrioza stanje u kojem se tkivo slično tkivu sluznice maternice širi isprva unutar zdjelice, pa zahvaća organe unutarnje, a onda i širi se na druge organe u tijelu. Problem je što bolest često ostaje dugo neprepoznata, prođe ispod radara i zapravo problem se prepozna tek kad se jave simptomi oštećenja organa. Na dijagnozu se nažalost nekad čeka i po 7 godina i stoga je izuzetno važna edukacija, ne samo naših pacijentica odnosno sugrađanki, već i struke, dakle i ginekologa, ali i drugih specijalnosti. Bolest je neizlječiva, kronična, još uvijek nije kod nas proglašen kroničnom. Već sam bila govorila u replici, ona je po svom tijeku formalno benigna, ali zbog svog utjecaja na tijelo oboljele itekako može dovesti do invaliditeta, ponašati se na neki način kao maligna bolest, operacije budu mutilirajuće, itd. Još uvijek nemamo registar oboljelih od endometrioze u RH, ima niz koraka koje treba odraditi u sklopu podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj. Smatramo da će upravo proglašenje ovog dana, dakle 1. ožujka biti zaista prvi korak u osvješćivanju, ne samo javnosti nego i svih dionika u zdravstvenom sustavu, ali i svih nas političara, je li, u političkoj sferi koji donosimo određene odluke, potrebna je suradnja međuresorna, dakle svih dionika, od ministarstva, HZZO-a, drugih ministarstava, upravo zato da bi se određenim odlukama i postupcima endometrioza zaista zaista stavila na mjesto koje joj pripada, a to je da se što više pacijentica, ali i struke, osvijesti o toj bolesti. Proglašenje 1. ožujka, naravno da ćemo kao Klub SDP-a itekako podržati i to je sve skupa i korak prema obilježavanju i mjeseca ožujka mjesecom osvješćivanja o endometriozi na svjetskoj razini, tako da vjerujemo da ćemo se i kao Hrvatska pridružiti svim onim postupcima, dakle i poticanje medija i javnozdravstvenim ustanovama i domova zdravlja, udruga, itd., da se što više bave temom odnosno problemom endometrioze. Zaista je veliki problem endometrioze, još uvijek je niska svijest o samoj bolesti i nedovoljnoj educiranosti i javnosti, ali bome i nedovoljna educiranost liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika. Problem su brojne operacije koje mnoge te pacijentice moraju prolaziti, dio naravno u Hrvatskoj, mnoge su išle i na vlastiti trošak i u druge države, od Austrije, Francuske, itd. Visok je postotak recidiva bolesti, to su, čuli smo, mlade žene koje su u reproduktivnoj dobi, zbog toga, zbog same te bolesti 30 do 50% njih će imati u startu probleme sa neplodnošću, neadekvatan je sustavni pristup ovoj bolesti, financijski aspekt je dakle mnoge nažalost evo i svoje kućne budžete opterećuju i zbog plaćanja i kontracepcije, kažem, mnoge su išle i na operacije i van države koje nije HZZO podržao. Tako da je puno posla pred nama i vjerujem da će se odraditi određeni koraci da se svim tim pacijenticama olakša. Simptomi endometrioze koji su, nije zgorega ponoviti, nažalost žene ih često zamijene sa bolovima od mjesečnice pa ne odu na vrijeme liječniku. Mnoge imaju bolove u zdjelici, bolne i obilne menstruacije, kronični umor, poremećaje u radu crijeva, bol tijekom i nakon odnosa, bolna ovulacija, pa mučnine, glavobolje, a onda, kako bolest napreduje i sklona je recidivima, brojne operacije, invaliditet, mutilirajuće operacije, mnoge žene pate i od depresije. Već sam nešto govorila u replici, dakle o ovoj platformi odnosno inicijativi Ja sam 1 od 10 pa ću ponoviti što, između ostaloga, traže i za što se bore. Dakle da se omogući bolovanje dulje od 42 dana za teške stadije endometrioze, da lijek Visanne bude u cijelosti na teret HZZO-a, da se naši ginekolozi što više educiraju sustavno o ovoj bolesti, da se najtežim slučajevima omogući invaliditet u određenom postotku to su i druge države donijele, recimo Njemačka, Kanada, da se omogući na teret HZZO-a zamrzavanje jajnih stanica jer evo, rekli smo već, 30 do 50% žena s endometriozom je neplodno, to bi zaista mnogim od tih žena omogućilo da postanu majke, slažem se da je to međuresorna suradnja, da ne može sve odraditi Ministarstvo zdravstva, ali upravo ta rješenja i ovi zahtjevi koje traži platforma, to sve skupa treba postati dio nacionalnog plana liječenja, prevencije i ranog otkrivanja endometrioze i upravo svi mi zajedno moramo raditi na tome da se ovi problemi što prije riješe. Već smo neke podatke čuli, 27.5. prošle godine imali smo tematsku sjednicu na temu endometrioze. Nekakva procjena 2016. je bila da u Hrvatskoj boluje od endometrioze preko 91 tisuće žena. Nažalost premalo je još stručnjaka koji se bave problemom endometrioze. Ima kolegica jedna koja se u Petrovoj bavi UZV-om jako dobro, kaže struka, dijagnosticira endometriozu pa onda magnet, MR, jedna jedna osoba radi u Općoj bolnici Bjelovar, jedan abdominalni kirurg u KBC-u Zagreb koji je, baš evo, usko specijaliziran i dobro radi operacije oboljelih od endometrioze, tako da imamo premalo stručnjaka koji će se sustavno baviti problemom endometrioze. 2015. operirano je 170 žena, podaci koji su nam rečeni iz Zavoda za javno zdravstvo iz baze hospitalizacije u zadnjih 5 godina je hospitalizirano godišnje .../Govornik se ne razumije./... 480 žena, preko dnevne bolnice 36 žena godišnje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 3 700 godišnje pregledano, 95% je u generativnoj dobi koji su se javili, a 300 žena u privatnim ordinacijama. Tada kad smo imali tematsku sjednicu, rečeno je da je u Hrvatskoj ukupno 359 ginekologa, nedostatna je ginekološka skrbi i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a velim, pogotovo onih stručnjaka koji se specifično bave problemom endometrioze. Dakle svi ćemo to vjerujem podržati jednoglasno, ali apeliramo sami na sebe, ali i na druge dionike, da to samo ne bude deklarativna, deklaratorna podrška odnosno načelna podrška nego da iz ovoga svega se izrode određeni koraci. Svakako će trebati oformiti i centar izvrsnosti da što više stručnjaka se bavi endometriozom, da sustav promijeni dosadašnju praksu recimo HZZO jer ne priznaje sve što bolesnice imaju kakve probleme imaju, već sam spomenula te mutilirajuće operacije, PTSP troškovi terapije itd., što više tečajeva, simpozija, kongresa dakle radi edukacije i zdravstvenog osoblja odnosno opće populacije. Jako je važna podrška obitelji i partnera odnosno okoline, pogotovo radne okoline. Druge zemlje imaju razrađene akcijske planove nacionalne baze podataka, formiranje regionalnih centara. Rekla sam već nedostaje nam registar. U 5. mjesecu 2020. osnovana je Ekspertna ambulanta za endometriozu u Petrovoj, a 2021. referentni centar i jedan od zadataka referentnog centra je upravo formiranje registra. Također već smo čuli da je problem u cijelom društvu, a pogotovo za pacijentice oboljele od endometrioze otežano začeće, tu su problemi sa medicinski potpomognutom oplodnjom i to sve skupa treba biti dostupnije našim pacijenticama. Tako da vjerujem da ćemo evo svi to jednoglasno podržati, da ćemo poraditi na što bržem rješavanju problema koje smo evo svi iznijeli tijekom rasprave. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane zastupnice Maje Grbe Bujević.

Evo zahvalila bih se šest kolegica i jednom kolegi koji je ostao s nama do ovog kasnog sata, da hvala vam kolega Fabijanić …/Upadica Sad se ja vama ispričavam. A sad da napokon krenem. Pred nama je Prijedlog odluke o proglašenju 1. ožujka Danom podizanja svijesti o endometriozi u RH. Puno je toga Puno je toga danas rečeno, a sve to sam ja sad nakanila ponoviti. Nije nevažno ponavljati jer makar nas sedam ovde da čuje, al možda i neko još tome prida važnost kad to negde čuje da smo o tome pričali. Endometrioza je kronična bolest i zaista ju treba proglasiti kroničnom bolesti, to je sustavna upala imunološka bolest u kojoj dolazi do premještanja dijela sluznice maternice izvan njezine šupljine i tu nastavlja rasti. Podatak koji smo čuli, a to je podatak Svjetske zdravstvene organizacije koja prati te podatke je 10% žena u svijetu ima endometriozu, to su strašno veliki brojevi. Te žene pate, boli ih, nesposobne su u to vrijeme za rad, imaju puno drugih problema, zbog toga pate i njihove obitelji i stoga to mislim da je izuzetno važan problem. Al ne samo žena u RH i ne samo žena u svijetu nego i njihovih supruga i njihove djece i njihovih roditelja i šire zajednice i radne zajednice i svih onih segmenata u kojima žena daje svoj itekako veliki doprinos. Kad smo rekli da je u Hrvatskoj otprilike potencijalno bolesnih od endometrioze 90.000, pogledajte koji je to veliki broj pa to je 90.000 naših sugrađanki koje imaju takve smetnje. A kakve su smetnje? O tome su svi prije mene rekli, dakle to su bolovi koji počinju već sa možda i sa prvim menstruacijama koje djevojke dobe. Dakle, to je prosječna dob 27 godina, ali puno se piše o tome da zapravo u adolescenciji postoje iste takve smetnje koje se onda pripisuju tome, ah imaš bolan menzes, nije to sa nešto. To se popiju tablete i onda se tako to leži dva dana doma i ne ide se u školu pa se ne ide na posao, pa se ne ide nigde zato što jednostavno se od takvih bolova u zdjelici jednostavno to ne može ostvariti. Što je još tu važno? Rekli smo svi koji su bili prije mene su rekli da zapravo je to ipak povezano sa mogućnošću neplodnosti, da su to najčešći razlog zbog kojeg se žene javljaju. Ali kad se te žene javljaju? Onda kad su spremne za roditi, a to više nije dob ona u kojoj je trebalo to prepoznati sa 14, 15 i tako nego to je dob, a znate i sami da se ta dob sve više povećava pa su to žene od 27, 30, 35 godina. Te su žene za sve to vrijeme trpile izuzetno veliku bol, a jedan od važnih postulata koji kaže Svjetska zdravstvena organizacija isto tako da niko ne smije trpiti bol. E to je sad naš zadatak i zato pozdravljam još jedanputa ovakav pristup da se ne samo 1. ožujka nego sa se stalno o tome priča, da je to priča koja treba biti stalno u zdravstvenom odgoju u školama. Ne smijemo to sakrivati, ne smijemo ne govoriti o tome da za vrijeme menzesa postoje bolovi, ne smijemo uopće dovest se u poziciju da se o menzesu ne priča, ne smijemo uopće se dovesti u poziciju da ne pričamo o takvim stvarima, ne samo mi žene nego svi koji učestvuju i u obrazovanju djece i oni koji učestvuju zapravo u njihovim radnim sredinama svako na svoj način tome može doprinijeti. Ono što sam već rekla i zamolila našu dragu državnu tajnicu je to da se sve akcije prošire na cijelu RH. Ja to zaista mislim i mislim da mi imamo snage kao zdravstveni sustav, ali ne samo zdravstveni sustave nego zajednice u kojoj se živi da se uključuju u takve akcije i da zapravo se ta priča koja je dobra jer će donijeti to da imamo manje neplodnosti žena, da imamo manje ljudi koji pate u boli, da imamo više ljudi koji mogu doći na posao u te dane kad imaju takve smetnje, ovaj im to što bliže približimo i da zapravo ne samo mi kao zdravstveni radnici nego svi koji mogu u tome sudjelovati da u tome onda zaista i sudjelujemo. To je jedan težak i mukotrpan posao, to nije samo tako to se sad napravi i organizira i to je zapravo to. Tu, očekujem u svim tim kampanjama, a u konačnici i u ovoj očekujem veliku pomoć medija. Nažalost to nije tema koja medij onda prenose zato što tu nema senzacije, nije Maja rekla Sabljak Dračevac ili Sabljar Dračevac i onda to nije nikome interesantno. To nije dobro i to isto tako trebamo mijenjati i saborski Odbor za zdravstvo, a evo predsjednica je tu, ja sam potpredsjednica, mišljenja sam da i trebamo zapravo sa medijima te akcije puno puno više surađivati, puno više na njima raditi i zapravo stvoriti jedan dobar komunikacijski odnos da bi nam ovakve kampanje išle što je moguće bolje. mi, recimo ja ću to navesti iz svog primjera, mi radimo veliku kam…, velike kampanje, svake godine radimo o primjeni, o oživljavanju i primjeni automatskog vanjskog defibrilatora, to znate šta je automatski vanjski defibrilator, sve što mi napravimo, a takvih akcija imamo do 400 godišnje u Hrvatskoj, prenese, evo sami priznajte kolko medija to prenese, gotovo niko jer to je dobra vijest, pa eto više nikoga to ne zanima. To je nešto na čemu mislim da bez obzira što smo mi Odbor za zdravstvo, ali i taj komadić bi trebali poboljšati i taj komadić bi trebali svi kroz sve, svagdje dati, svako od nas i svako ko radi i u zdravstvu i van zdravstva dati na tom dijelu nekakav svoj doprinos, to bi sigurno, na taj način bi došli bliže ljudima i bliže bi se poštivalo ono što je rekla lijepo naša državna tajnica, oni postulati Štampara koji nisu bili bez veze, oni su i dan danas jako jako aktuelni. Evo odlučila sam da vam ne čitam ovo što sam napisala, to su sve ovi prije mene već rekli i na tome se zahvaljujem, ali evo ovaj želim i ja spomenuti Inicijativu – I ja sam 1. od 10., ta svjedočanstva su teška, ona su zaista iz srca ispričana. Ne treba ih se skrivati i ne treba ih za…, ne pokazivati ljudima, dobro je da postoje takvi ljudi koji to žele uopće tak…, svoju intimu, to moramo priznat da je intima ispričati svima nama i zato ovaj gđe. Vodopić i Đurđević eto želim i ovom prilikom spomenuti i da naravno Klub HDZ-a će sa velikim zadovoljstvom podržati ovaj 1. ožujak Danom podizanja svijesti o endometriozi, hvala vam najljepša. završne rasprave, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana Nikolina Baradić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo već smo i čuli, znamo kako je ožujak mjesec podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja endometrioze, nadam se kako ćemo ovaj nadolazeći obilježiti baš onako kako on to i zaslužuje. Već smo ranije čuli da je endometrioza tiha bolest i da većina žena koje žive s njom pati i ne znajući za tu dijagnozu, samim time ona ostaje dugo neliječena i ima veliku mogućnost za progresiju bolesti i pojavi raznih komplikacija koje su već ovdje ranije spomenute, resekcije crijeva, mjehura, uklanjanje bubrega, ošita, vađenje jajnika i maternica i na kraju depresija i neplodnost. Uzroci neplodnosti kod ove bolesti su raznoliki, naime zbog kronične upale i priraslica može poremetiti anatomiju reproduktivnih organa, dovesti do hormonske abnormalnosti, te imunoloških poremećaja. Također na jajniku uništava zdravo tkivo jajnika, te smanjuje ovarijsku rezervu. Kod žena s endometriozom kvaliteta jajnih stanica je dodatno smanjena vjerojatno zbog toksičnog učinka upalne promjene tekućine u maloj zdjelici. Osim smanjenja zalihe i kvalitete jajnih stanica oštećuje i jajovode, te smanjuje receptivnost endometrija. Isto tako značajno smanjuje reproduktivni potencijal žene odnosno smanjuje kapacitet parova da ostvare trudnoću i dobiju dijete, što je već i ranije spomenuto. Zato smatram da se ovom problematikom što prije moramo suočiti. Važno je naglasiti kako žene koje boluju od ove bolesti trpe jake bolove i često ne popuštaju ni nakon uzimanja lijekova. Kod ove bolesti ne postoje uzročno posljedično veza između jačine bolova i veličine i lokacije endometrioze, štoviše utvrđeno je da manja žarišta često stvaraju jaču bol u odnosu na velika razvijena žarišta. Studije koje su istraživale utjecaj endometrioze na poslovnu sposobnost žena utvrdile su da bolovi uzrokovani endometriozom utječu na radnu sposobnost 70 do 80% pacijentica, a od toga 40% pacijentica daje otkaz ili trajno prestaje s radom. Stupanj boli kod endometrioze, kao i kod ostalih bolnih stanja svaka žena doživljava na drugačiji način odnosno subjektivno. Na kraju, evo neću više duljiti, proglašenjem 1. 1. ožujka Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj bi se svake godine ukazivalo na ovaj javnozdravstveni problem, jedne od najučestalijih dobroćudnih bolesti, isto tako podizanjem svijesti među pacijenticama i zdravstvenim osobljem poboljšala bi se vjerojatnost pravodobne dijagnostike i liječenja. Slijedom svega navedenog kao što je već rečeno Klub HDZ-a će podržati prijedlog ove odluke. **Sanader, Ante (HDZ)** I slijedi završna rasprava u ime predlagatelja, poštovana zastupnica Renata Sabljar Dračevac. Zahvaljujem potpredsjedniče. A šta da vam kažem, hvala što ste bili u ove kasne noćne sate ovdje i što smo raspravljali na ovako jedan pozitivan način i bilo je, bez obzira što je kasno i što smo umorni, bilo je jako ugodno osjetiti ovu kohezivnost i to da možemo djelovat zajedno kada nešto ovako važno se za naše građane treba izglasati, hvala. ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo s radom sutra ujutro u 9 i 30 Prijedlogom plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2023.g..